Ne radim ja sve zbog vikanja, nego nešto mora da uđe i u zapisnik, jer smo mi parlament a ne dobrovoljno pevačko društvo. Dakle nešto mora da ostane, da ne bude da je dato nešto

sam pomislila da menjamo i okrećemo drugi list i bila sam puna nade predsedavajuća, navijala sam za vas i držali smo se teme, jedan onako solidan vremenski period. Krenula je čak i konstruktivna diskusija i onda se nešto desilo. Ne znam šta se desilo.Kolegu Martinovića kao da ga je neko lansirao. Pre pet minuta je bio u stanju da ustane i da sasvim lepo komunicira i diskutuje držeći se dnevnog reda i sad odjednom potpuno naopako kao da ne znam šta se desilo.Ja vas molim da se vratimo na vođenje sednice kako je izgledalo pre nego što se kolega Martinović javio za reč poslednji put. Isto tako mi nije jasno zašto ste vi odjednom dopustili nešto,

Zašto niste reagovali?Ne mogu da razumem. Kažem, navijala sam za vas. Bila sam puna nade da ćemo stvarno da okrenemo drugi list i onda se desi ovo.

ćemo replicirati, imaćemo povrede Poslovnika itd. Sve mi je jasno. Nije problem, dozvoljeno

sam razumela da je to odgovor na diskusiju Nenada Konstatinovića koji se uopšte ne javlja sada

da definišete privatan život. Privatan život je jedno, a ono što mi obavljamo kao stečajni upravnici, nosioci javnih funkcija, itd. To nije uvreda.(Branka Ocene nisu dozvoljene.)Ne mogu da budem cenzor. Znači, ne mogu da cenzurišem ni kada vi nešto kažete, ni kada druga strana kaže, jer tu su šefovi i poslanici da jedni drugima repliciraju,

javni.Međutim, obe su ukinute. Znači, ona prva kojom je mahao gospodin Martinović i ova druga. Postoje sudske presude kojima su ukinute i jedna i druga zato što su potpuno nebulozne jer govore o stvarima koje jednostavno nisu tačne. Niti se izvlači kapital, niti je iko uzimao pare. Plaćale su se plate zaposlenim koji su radili na knjigovodstvu.Pošto imaju ceo predmet, ne znam ni kako su došli do njega, mogli su i ovaj deo da pročitaju.Međutim, bez obzira na to, ovakav način ophođenja u Skupštini pokazuje slabost. Razgovarali smo o transparentnosti, razgovarali smo o nečemu što je trebalo da bude dobro. To se okrenulo očigledno u priču koja koristi uvredljive izraze, jer nije samo pitanje stečajnih upravnika koji nisu tema danas, nego reči kao što je – lažov, lopov, poznati kriminalac. Valjda je i predsednici Skupštine jasno da te reči nikako ne mogu da se podvedu pod diskusiju.Znači, ovo bi moralo da bude sankcionisano. Ovakve reči ne trebaju da se izgovaraju u Skupštini Republike Srbije. Ako ima neko nešto da kaže, postoje konferencije za medije, mogu da idu u političke emisije, dobacuje.)Rešenja su ukinuta. Mogu pet puta da vam ponovim i to ćete morati da sudu da dokažete zato što su sva rešenja ukinuta, nezakonita su, jer se radi o korupciji. Ta agencija je bila korumpirana, koja je radila protiv interesa poverilaca. Naravno, bio sam u sukobu sa njima pa su tražili način kako da me sklone.Ponavljam, ove rasprave zaista ne bi trebalo dozvoliti. Ovome ne služi Skupština. Hvala vam.

Samo polako. Ima i po Poslovniku i po zakonu. Hajde malo da poštujete sve nas ovde što sedimo.Znači, pokušali smo da donesemo rečnik reči koje ne bi smele da se upotrebljavaju u ovom parlamentu. U prošlom sazivu neki su učestvovali, a onda su odustali itd. Probajte ponovo. Nemojte da mi budemo oni koji ćemo ovu reč da smatramo da je uvreda, a ova reč da nije uvreda. Imate u parlamentima Evrope. Nešto prekopirajte ako nećemo da budemo inovativni i te reči 50, 100, 200 dajte i mi ćemo reagovati.(Saša

Hvala gospođo predsedavajuća.Ne znam zaista zašto vi ne želite ili nećete da vidite kada se mi iz DS javimo za reč i podignemo Poslovnik. Znam da mnogima u ovoj sali, pogotovo onima preko puta smeta što je Dragan Šutanovac za samo mesec dana duplirao podršku DS.Reklamiram član 108, kao što sam rekao, i da bismo mogli ovde normalno da funkcionišemo i normalno da radimo

i neće biti nikakvih problema jer je on ovde incidentna ličnost koja pravi probleme, vređa opoziciju, vređa ministre, vređa vlast. On prosto kao i gospođa Mihajlović, koja je pobegla sa današnje rasprave, on ne zna sa kim je u sukobu. On je u sukobu sa samim sobom verovatno. Tako da je to jedino rešenje da se uvede red u ovoj parlament, da gospodina Martinovića pošaljete kao u komunizmu na neku višu funkciju, da on avanzuje i da nas pusti ovde da radimo u interesu građana jer svi imamo dobre plate za ovaj posao koji obavljamo, i da ne krši više dostojanstvo ovog parlamenta i neka kaže ko je njega finansirao od 2008-2012. godine? To znam i ja, a zna i on. I to je sve član 108. i kršenje Poslovnika?Uradili ste sve ono što ste pokušali da kažete, a ja vas nisam prekinula. Hoću da pustim sve poslanike.Ovako,

112.Znači, određujem pauzu. Vi niste korektni i neću vas ni pitati o povredi Poslovnika zato što ste replicirali i radili sve…Član 108. nema veze ni sa Draganom Šutanovcem, ni sa ovim što ste rekli, ni ko je koga finansirao.Sada je

Poštovane kolege, nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.Hoćete li mi samo, molim vas, reći osnov vašeg javljanja?Po amandmanu? Izvolite.

To je suština, to piše u našem predlogu amandmana, dodali smo jedan stav, da se sva dobijena odobrenja i ugovori objavljuju na sajtu.Pošto, sajtu.Pošto, ovo nije prvi put, da predlažemo ovakav princip rada i zalažemo se za veću transparentnost, to smo radili i u celom prošlom sazivu i kod ovog zakona smo, pre godinu dana, imali isti ovakav amandman. Ono što svaki put se, na žalost, desi kada dođe rasprava o ovakvom amandmanu, prvo ga Vlada odbije i onda krene rasprava o nekim ugovorima iz prošlosti, o nekim pričama i onda diskusija ode, krenemo u raspravu, ne govorimo o suštini, a to je kako da povećamo transparentnost u radu državnih organa i time smanjimo korupciju.To je suština i ne mogu da prihvatim argumente koji stoje u obrazloženju Vlade, zašto se amandman odbija, jer su to jedini argumenti o kojima možemo da diskutujemo.Ove diskusije, ko je, šta, kada nešto privatizovao, nije privatizovao, nas neće odvesti nigde i neće pomeriti Srbiju ni jedan jedini milimetar napred.Molim vas, predsedavajući, nema ministra i mislim da nije uredu da raspravljamo bez ministra. Verujem da je negde u blizini, ali bi bilo dobro da bude tu kada raspravljamo.Ono što je suština zašto je ovo dobro, mi smo uspeli da i kroz pritisak javnosti obezbedimo da Vlada u nekim slučajevima neke ugovore objavi i da budu dostupni. Recimo, tako smo mogli da vidimo kada je potpisan ugovor, pred izbore, o kupovini „Železare Smederevo“, tek tu smo uspeli na 700 i nekoj strani, kroz analizu poslovanja da vidimo da je rukovodstvo „Železare“ za četiri godine, od 2012. do trenutka prodaje, napravilo gubitak od preko 400 miliona evra. Samo u poslednjoj godini, 2015. godini, kada je došlo genijalno, najbolje, menadžment iz inostranstva, rukovodstvo za koje ministar je uporno odbijao da objavi ugovor, što smo tražili mi i deo javnosti, što je tražio i Poverenik, pa je naplatio i kaznu, koja je plaćena novcem iz budžeta građana, mi nismo dobili taj ugovor nikada, ali smo dobili rezultate. Rezultati su 145 miliona evra gubitka, samo u jednoj godini.Da

i to rukovodstvo je reklo - nismo mi krivi za gubitak, nego je kriva Vlada i neko iz Vlade, ali je ta priča sklonjena i o tome se u javnosti ne priča.Zato su suštinski važni ovi naši pokušaji da se poveća transparentnost, jer je to način da se smanji korupcija i da se pokrene privreda Srbije i bolji život građana, to je suština. Sve ove vaše priče su zamagljivanje i bežanje od teme, ko, kad, šta je radio. To nas nigde neće dovesti.Znači, mi tražimo sada da se objavi ugovor, u ovom slučaju, u ovom Zakonu ugovori koje sklapa Agencije za poslove obavljanja lučke delatnosti i ne vidimo da tu ništa ne može da bude sporno. Ako se taj ugovor sklopi u jednom transparentnom procesu, javne nabavke, ili ne znam kako, kako može da se nađe u njemu neki element koji je poslovna tajna koji ne može da se objavi? To je nelogično i zato je potrebno da se prihvati ovaj amandman i kod svakog drugog zakona mi ćemo insistirati na ovom principu transparentnosti.Nažalost, Vlada će nas, po pravilu je do sada tako bilo, odbijati, a posledice su loše za građane, za sve građane Republike Srbije. Hvala.

poslanika koji su do pre nekoliko godina bili na vlasti da bi naterali Vladu Srbije da objavljuje ugovore.Dakle, ugovori se već objavljuju, sa vašim amandmanom ili bez vašeg amandmana. Dao sam vam samo dva ugovora - ugovor koji se odnosi na „Beograd na vodi“ i ugovor koji se odnosi na JAT Ervejz i kompaniju „Etihad“. To su dva ugovora koja se nalaze na sajtu Vlade Republike Srbije, nisu nikakvi tajni ugovori, samo sam ih odštampao i dao predsednici Narodne skupštine i zamolio je da da gospodinu Konstantinoviću, koji tvrdi da su ugovori tajni.Ugovori nisu tajni, ugovor o „Železari“ ima hiljadu stranica, takođe se nalaze na sajtu Vlade Srbije, ali sada ne mogu da maltretiram ove devojke gore što rade u poslaničkoj grupi da vam štampaju dokument od hiljadu stranica. Možete i sami da ga nađete.Znači, ništa nije tajno, ni „Beograd na vodi“, ni „Etihad“, ni „Železara“. Sve je transparentno, sve je javno, sve je na sajtu Vlade Srbije.Sada, Srbije.Sada, slažem se sa jednim delom izlaganja kolega iz opozicije. Treba transparentnosti, treba javnost da zna zašto je Srbija došla u ove ekonomske probleme u koje je došla. Nije ona došla preko noći, nije ona došla za tri dana i nije došla za šest meseci. Došla je za jedan vremenski period, koji traje, Boga mi, u Srbiji, najmanje 12 godina. Ovde je gospodin Saša Radulović rekao da ja nešto lažem, izmišljam, iznosim neistine, obmanjujem javnost itd, pa je rekao da ova Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ne zna ništa, da je korumpirana, da je ovakva, da je onakva. Dobro, možda je zaista to tako.Sada u rukama imam rešenje Privrednog suda u Beogradu. Dakle, da sada zanemarimo Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, imam rešenje Privrednog suda u Beogradu od 25. novembra 2011. godine. Dakle, nije SNS bila na vlasti, nije Aleksandar Vučić bio predsednik Vlade.„Razrešava se Saša Radulović iz Beograda dužnosti stečajnog upravnika u predmetu stečaja nad GP Novi autoput u stečaju, iz Beograda. Ovo je inače samo jedno u nizu rešenja gde je Saša Radulović razrešen dužnosti stečajnog upravnika, sa sledećim obrazloženjem, neću ga čitati celog. **Đorđe se.Predlog je podnet zbog utvrđenja nesporne činjenice, koja proizlazi iz obrazloženja rešenja Disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, da je stečajni upravnik Saša Radulović suosnivač pravnog lica E-biznis servis, D.O.O. iz Beograda, koje je angažovao radi pružanja knjigovodstvenih usluga u predmetu stečaja nad GP Novi autoput. Pa, onda dalje. **Đorđe Milićević** Ipak vas molim da se vratimo na amandman na član 32. toga da javnost u Srbiji zna šta rade državni organi, ali šta rade sada, ali i šta su radili kada su neki drugi bili na vlasti. Hajde da budemo potpuno pošteni, pa da kažemo – mi smo za transparentnost i kada smo na vlasti i kada smo u opoziciji, a ne samo kada smo u opoziciji.Sada ću vam pročitati jedan deo te transparentnosti kada su ono bili na vlasti. U pitanju je 2009. godina. Kaže – Predlog upućen Agenciji za privatizaciju, poverenik stečajnog upravnika Saša Radulović u postupku stečaja dužnika, društveno preduzeće Prva srpska fabrika šećera „Dimitrije Tucović“, 1898, Beograd, itd, traži angažovanje E-biznis servis D.O.O. iz Beograda, radi pružanja knjigovodstvenih usluga. Pa, dobio saglasnost za srpsku fabriku šećera „Dimitrije Tucović“, pa dobio saglasnost za društveno preduzeće Fabrika obuće „Moda“ Kovačica, pa dobio saglasnost za DPP „Lune Milovanović“ Bavanište, u likvidaciji, pa dobio saglasnost za društveno preduzeće Fabrika obuće „Moda“

Agencija za privatizaciju, te 2009. godine u svim ovim preduzećima koja su bila u stečaju donosi istovetno rešenje kojim daje saglasnost. Kaže – predlog za angažovanje Privrednog društva E-biznis servis D.O.O. iz Beograda, Studentski trg broj 15, matični broj 20584378, koga zastupa direktor Tatjana Radulović, na obavljanju knjigovodstvenih poslova, zaključenjem ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga na period od oktobra 2009.

rade.Gospodine Milićeviću, šta pokušavam da vam kažem. Sve ovo nije objavljeno apsolutno ni na jednom sajtu, ni na sajtu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ni na sajtu Agencije za privatizaciju, ni na sajtu Ministarstva privrede. Dakle, nije objavljeno nigde. Zašto? Zato što je reč o kriminalu. prekinem. **Aleksandar Martinović** Mi sada pokušavamo kao narodni poslanici da pokažemo narodu zašto je Srbija došla u ekonomsku situaciju koja je gotovo neizdrživa i zašto se suočavamo sa ekonomskim problemima sa kojima se suočavamo.

slažem se sa vama da transparentnost jeste važna i to jeste bio jedan segment amandmana o kojom smo maločas govorili. Vi ste pokušali ono o čemu ste govorili da dovedete u kontekst sa amandmanom koji je podnet na član 32, ali vas ipak molim da se vratimo detaljnije na amandman na član 32. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.(Radoslav

vi.Da li je moguće da svakog poslanika opozicije prekinete, isključite mu reč kada ne govori malo o temu, dve sekunde i vi mu isključite reč. Gospodin Martinović, izriče sve ove uvrede na kompletnu opoziciju, deset minuta, vi ne smete da mu oduzmete reč. Znam da je strah SPS od toga da ne izleti iz Vlade veliki, ali ugledajte se na gospodina Mrkonjića koji je danas rekao da sve ovo što Vučić radi i otvara, da je uradila DS 2012. godine i započela.Ja znam da ste vi mladi lav ali učite od Mrkonjića, od Ružića od tih ljudi koji su ispravni i koji imaju kičmu i koji imaju svoju reč. Nemojte da učite od onih koji ne smeju da pogledaju Aleksandra Vučića, a kamo li Aleksandra Martinovića. Zamislite vi šta ste uspeli u životu kada se plašite od Aleksandra Martinovića. Pa, veće poniženje i veće uvrede od toga ne treba. Bolje ne živeti nego tako živeti. Vrlo rado bih poveo, gospodine Milojičiću, sa vama raspravu ali trenutno pokušavam da vodim sednicu, vi mi to ne dozvoljavate, a ja ne želim da vodim sa vama dijalog.Kao što vidite ja vas nisam isključio, a poslanik ste opozicije, a isključio sam šefa poslaničke grupe SNS, gospodina Martinovića. Tri puta sam mu ukazivao i molio ga da se vrati na dnevni red

o tome ću sa vama razgovarati kada budem u skupštinskim klupama, a ne odavde, za razliku od vas mogu da vam kažem imamo od koga da učimo. Zahvaljujem vam, gospodine Milojičiću.Povreda

Marković** Zahvaljujem predsedavajući.Nekoliko članova Poslovnika je povređeno, dakle, najstrašnije je zloupotrebljen član 103. kod prethodnog govornika, ali on konstantno povređuje i član 109. i to stav 3. i stav 5.Stav 3. jer prekida govornika u izlaganju i dobacuje, odnosno ometa govornika, maše ovde i rukama i nogama ceo dan, galami, dobacuje, vređa itd.Gospodine predsedavajući, razumem njegovu frustraciju, apsolutno razumevanje za neku frustraciju imam, navikli da gube, ponovo su izgubili na jednim izborima, ne oni direktno, ali tamo gde su njihovi predstavnici učestvovali izbaksuzirali su čak i američke izbore. Evo, ga Evo, ga Balša Božović iz kancelarije Demokratske stranke u Americi, pravi selfije, izbaksuzirao je i doveo do još jednog gubitka. Ali, molim vas poručite mu da se navikne na te gubitke da Demokratska stranka će svuda gubiti i na svakom mestu. Zahvaljujem.(Radoslav Vi možete da budete uvređeni ali morate da poznajete i Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije i da znate da na povredu Poslovnika nema replike. Pre vas se javio, dobićete reč po Poslovniku, pre vas se javio narodni poslanik Neđo Jovanović, povreda Poslovnika. Izvolite. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se predsedavajući.Ja

završim.Jedna vrsta ovakvog nezadovoljstva ili žala od strane Demokratske stranke kao bivšeg režima ne može ni u kom slučaju destabilizovati ono što ne može destabilizovati,

A oni koji žale za tim što nisu u Vladi, nisam siguran da će dočekati taj dan da ponovo budu u istoj, barem ne u skoroj budućnosti, imajući u vidu atomizaciju DS koja se nastavlja ne samo iz meseca u mesec već iz dana u dan

Zahvaljujem gospodine Jovanoviću.Povreda Poslovnika, najpre se javio narodni poslanik Veroljub Matić.Molim Veroljub Matić.Molim vas, u sistemu je najpre bio prijavljen narodni poslanik čije sam ime izgovorio nije do mene, tako stoji u sistemu.Znači

ovako, obzirom da koleginica ukazuje da sistem nije transparentan, a ja želim svima da dozvolim da se jave i da dobiju reč bilo po povredi Poslovnika ili replici, sada ćemo obrisati listu i molim narodne poslanike da se prijave za reč.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marko Atlagić. Poštovani predsedavajući, vidite i sad, pozivam se na član 106. stav 2, pročitaću – niko ne može da prekida govornika niti da ga opominje osim predsednika Narodne skupštine itd.Dok je gospodin, uvaženi gospodin predsednik poslaničke grupe, dr Martinović govorio, gospodin iz DS, mislim da se preziva, evo dobacuje meni sada, Milojičić, stajao možete da okrenete sistem tri minuta i 30 sekundi je stajao čitavo vreme, mlatarao rukama, dobacivao i nepristojno se ponašao. Nije problem to što je sada učinio nego što to čini čitav dan.Molim vas da uvaženog poslanika opomenete, evo, vidite kako i sada radi, jer ću smatrati da još teže stvari prekršio. Dakle, molim vas, evo i sada dobacuje, opomenite ga i recite da nema niko pravo da ustane, da stoji i da šeta po Narodnoj skupštini dok narodni poslanik govori. Hvala. Zahvaljujem gospodine Atlagiću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87, stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Takođe, poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju do 15,00 časova. Zahvaljujem.(Posle Hvala.